харчене на правителството на Сергей Станишев не помогна за овладяване на кризата. Точно обратното, то засили опасенията и притесненията за стабилността и перспективите пред икономиката и финансите на България, с което допринесе за задълбочаване на влошаването на стопанските показатели. Опасността за българската икономика е била свързана с фискалната политика и с интервенциите на правителството. Предизборните харчове на правителството на тройната коалиция през последните седмици от мандата им са били един сериозен източник за заплаха от гледна точка на влошаващия се общ платежен баланс и намаляващите резерви в Българската народна правителството е събрало с около 160 млн. лева по-малко в сравнение с месец май 2008 г. В същото време, отново през м. май 2009 г., правителството е похарчило с над 500 млн. лева повече в сравнение с м. май на предходната 2008 г. и в двата варианта разглеждаме единствено националния бюджет, тоест въобще не коментираме европейските средства. Приходите наистина се свиват, но водеща роля за състоянието на публичните финанси играят високите правителствени разходи. Ако българското правителство беше разумно и отговорно по време на кризата и непосредствено преди изборите, фискалният резерв на България можеше да бъде над 15 млрд. лв. или двойно на това, което имаме в момента като фискален резерв. „Антикризисните” предизборни харчения на опозицията промениха обаче нещата чувствително в отрицателна посока. Основният извод от гореизложеното е, че бездействието на предходното правителство през първите седем месеца на 2008 г. е било съзнателно допуснато, за да може, използвайки раздутата рамка в разходите, предизборно и ударно, в подкрепа на изборната кампания на коалицията, да се похарчат огромни суми. На всички от Кабинета Станишев е било ясно, че неизпълнението на приходите е било в размери, които предполагат незабавно допълнително ограничаване на разходите. Въпреки това реални действия не са били предприети, а в края на мандата на предходното правителство бе прието ПМС №156/17.06.2009 г. за ограничаване на нелихвените разходи на бюджетните предприятия, което е чисто популистко, тъй като одобрените мерки са само пожелателни и липсват конкретни разчети за ефекта от тяхното прилагане. Това заедно с поетите сериозни ангажименти за разходи и сключените договори за сериозни суми в последните месеци предопредели огромните проблеми, пред които новият кабинет бе изправен още от самото начало на своя мандат. При анализ и изследване на допълнителните харчове на българските правителства за периода 2000 - 2007 г. се вижда, че точно годините, предхождащи парламентарни избори, а именно 2000 г. и 2004 г., са и годините с най-висок процент на одобрените допълнителни разходи, съответно 7,7% през 2000 г. и 7,1% през 2004 г., спрямо разходите по консолидираната фискална програма. Вярно на традицията да оставя страната в пагубно състояние след всеки свой мандат, правителството, доминирано от БСП, е натрупало над 1,2 млрд. лева извънбюджетни задължения в края на мандата си. Анализът сочи, че тройната коалиция съзнателно е подвела бизнеса, че криза в България няма и няма да има. По този начин фирмите, бизнесът и гражданите, които са имали шанса да се преструктурират и да намалят ефекта от кризата, са били умишлено подведени, съзнателно заблуждавани, че криза няма и няма да има и са изгубили ценно време. Ударното харчене на близо огромна част от фискалния резерв само за два месеца по никакъв начин не може да бъде обяснено като стабилизиране и поддържане на този буфер на относително постоянно равнище в контекста на последвалото драстично влошаване и на негативните икономически тенденции през 2009 г. Тези разходи в действителност са свързани с политическия цикъл и са в началото на предизборното харчене на предишните управляващи, които, вместо да предприемат реални мерки за минимизиране на ефектите от кризата и да защитят бюджетната позиция на страната, излизаха с декларации, че икономическата криза в България няма да засегне сериозно икономиката. Кабинетът Станишев е подвел бизнеса, че ще бъде напълно защитен чрез мерките на тогавашната антикризисна програма, които, както стана ясно през 2009 г., или не проработиха, или имаха ограничен ефект. По отношение одобряването на споменатите по-горе тридесет и седем постановления на Министерския съвет от началото на 2009 г. до края на мандата на предходния кабинет, с които са разпределени малко над 1,2 млрд. лв., става на фона на остър недостиг на средства за осигуряване на стабилна бюджетна позиция в условията на драстично свиване на приходите, следва да се отбележи, че правителството не е имало право по никакъв начин да изразходва допълнителни бюджетни средства, използвайки тази технология. Защото тези средства не са били бюджетирани и предварително заложени в рамката и предвижданията на бюджета. Обещани и разпределени са били разходи, за които реално не е имало осигурено финансово покритие, и по този начин е създаден огромен дефицит. Всички тези процеси са били администрирани и решавани самостоятелно от правителството на Сергей Станишев, без категоричното одобрение и без дебат в Народното събрание. Последното предпоставя нелегитимност и незаконосъобразност на цитираните постановления на Министерския съвет, с които на практика е бил заобиколен Законът за държавния бюджет и неговата рамка. Необоснованото и предизборно харчене на излишъци от фискалния резерв от страна на кабинета Станишев доведе до следните негативни ефекти: – агенциите за кредитен рейтинг веднага намалиха рейтинга на България; това даде много лоши сигнали към чуждите инвеститори и кредитори, лихвите започнаха да се вдигат; – фискалните и валутните резерви на страната намаляха, което допълнително уплаши наблюдателите; – премията за риск на България скочи рязко до 700 базисни точки, което допълнително повиши лихвите и намали инвестициите и кредитите; – всички чужди наблюдатели започнаха да говорят, че България неизбежно ще има нужда от Международния валутен фонд – една изключително лоша реклама за страната като инвестиционна дестинация;

за тези негативни ефекти правителството беше предупреждавано многократно както от независими български икономисти, така и от представители на опозицията от различни политически партии, както ГЕРБ, така и Синята коалиция и други колеги от опозицията, но всички полезни и разумни съвети не бяха умишлено взети под внимание от представителите на управляващата тройна коалиция. Категоричен извод и предложение с оглед гореизложеното следва да бъде преустановяването оттук насетне и недопускането на описаните по-горе порочни практики на вземане на решения за правене на допълнителни разходи в нарушение и със заобикаляне на рамката на Закона за държавния бюджет, както и нереализирането на разходи, за които няма предварително осигурено финансиране. На следващо място, гореизложеното подчертава сериозната необходимост оттук нататък да бъде въведено програмно бюджетиране и въвеждането на трайна практика всяко ведомство, когато предлага и иска определен бюджет, да направи обоснована защита на програмата и исканията си, както и да представя обективна информация за обществената полза и ефектите от похарчването на исканите средства. По този начин ведомствата биха имали разработени предварително прозрачни програми и разчети за исканите разходи и ясен план за дейността си за съответния бюджетен период. Последното би спомогнало съществено при текущия контрол на разходите, както и би подобрило в значителна степен така проблематичното и чувствително усвояване на европейските средства. В момента трудностите в немалка част се дължат на неяснотата и липсата на данни за ползите от конкретни проекти, които ведомствата искат да реализират и съответно предвиждат и правят бюджетни искания за тях. В продължение, бихме подчертали, че горните констатации и препоръки, включително за преминаване и въвеждане на програмното бюджетиране, се съдържат и в докладите и препоръките, давани от Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), с оглед постигане на максимална прозрачност и публичен контрол, както и подобряване усвояването на европейските средства. Съществуват още много знайни и незнайни решения на правителството, свързани с разходи, които не са дотам логични или необходими в условията на глобална икономическа криза. Още повече, че това са средства от бюджета и всеки български гражданин има правото да знае: какво се случва с тези средства, как се харчат тези средства, ефективно ли се действа и по какъв начин се инвестират парите на българските данъкоплатци? Анализът на данните води до преценката, че правителството на Сергей Станишев е харчило бюджетните средства непрозрачно, нецелесъобразно и в противоречие с икономическите процеси и логика. По-долу в доклада представяме анализи на изразходването на бюджетните средства и дейностите в отделни ведомства, структури и програми както от държавната администрация, така и от контролираните от държавата предприятия, сделки и назначения, които представляват особено фрапиращи случаи на злоупотреби и нецелесъобразни решения и разходи, извършени през последната една година от мандата на кабинета на Сергей Станишев. Извършени на базата на постъпилите в комисията материали от отделните ведомства, включително предоставените одитни доклади на Сметната палата и други държавни институции. Извършените анализи и проверки на данни по отношение на обществените поръчки за периода 1 януари 2008 г. до 30 юни 2009 г. в Агенция „Пътна инфраструктура”,

която да минимизира рисковете в агенцията и да предотврати нарушения на закона. В част от одитирания период са прилагани контролни дейности, но без необходимата ефективност, липсва планиране на дейността, свързана с реконструкция, ремонт и поддържане на пътната мрежа. Няма утвърдени годишни програми и инвестиционни планове, както предвижда българската нормативна уредба. Установен е дисбаланс между планирани и предоставени средства, което води до невъзможност да се финансират договорни дейности по поддръжка на инфраструктурата. Сключвани са договори без осигурено финансиране, поради което агенцията систематично не е разплащала своите задължения по отношение на изпълнителите. По този начин са създадени рискове изправните контрагенти да претендират за неустойки по договорите. Одитът установява, че планирането на обществените поръчки не е съобразено с наличния финансов ресурс, поради който процедурите са били прекратявани впоследствие.

Тенденцията за провеждане на процедури, на договаряния без наличие на основания за това, както и за процедури за избор на изпълнител, проведени фиктивно, след като договорите са били вече възложени. Тази практика е категорично в противоречие с императивните норми на българското законодателство и е създала условия за непрозрачно изразходване на бюджетните средства. В по-голямата част от случаите е разглеждана само една оферта при пълна липса на реална конкуренция. По отношение на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд „Земеделие” през периода от 1 януари 2008 г. – 30 юни 2009 г. направеният анализ на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд „Земеделие” позволява да се направят следните изводи: През анализирания период по Програмата за развитие на селските райони са усвоени средно 8,71% от бюджета за 2008 г. и 2009 г., а по Оперативната програма за развитие на селските райони – едва, забележете, 0,20%. Ниският относителен дял на усвоените средства е резултат от неподходящи и непоследователни управленски решения на ръководството на Държавен фонд „Земеделие” и на Програмата за развитие на селските райони Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерството на земеделието и храните, при планиране и откриване на периоди за прием и неадекватната оценка на административния капацитет, което е създавало сериозни рискове от намаляване на положителните ефекти от прилагането на програмата и са били увредени в сериозна степен финансовите интереси на кандидатите. Към 30 юни 2009 г. по мярка 121 не са сключвани договори по 872 проекта, което е 44% от общия брой на постъпилите заявления за този анализиран период заявления. По мярка 112 не са сключени договори по 3 хил. 971 проекта, което е 76% от общия брой на постъпилите за анализирания период заявления. За останалите мерки по Програмата за развитие на селските райони са постъпили 1 887 заявления, но договори въобще не са били сключени. Необезпечаването на процеса по разглеждане и оценяване на постъпилите проекти в нормативно определените срокове, от страна на ръководството на Държавен фонд „Земеделие” с необходимия експертен ресурс, съответстващ на сложността и обема на работата, е довело до свръхнатрупване на заявления и претовареност на администрацията и са констатирани сериозни нарушения и сериозни пропуски при разглеждане на постъпилите заявления и приложените към тях документи. Липсват ефективни контролни механизми, допускани са сериозни пропуски при сключваните договори и последващия контрол за изпълнение. Гореизложеното дава основания да бъдат направени изводи за сериозни незаконосъобразни практики в управлението на дейностите и бюджетните средства, както и нецелесъобразно разходване на бюджета на Държавен фонд „Земеделие”. Вземаните решения, сключваните договори дават основание за съмнения за корупционни елементи и съмнителна целесъобразност в действията. Пропуските при спазването на закона в редица случаи, незачитането на интересите на ведомството, съответно на държавата, оставят съмнения за умишлено извършени престъпни деяния. Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали” е един от примерите, разгледани в Доклада. Дейностите по укрепване бреговете на р.Арда в района на гр. Кърджали, които са важни от гледна точка на неговата хидротехническа защитна функция и по отношение опазване територия на град Кърджали от високите води на река Арда при аварийно изпускане на язовир „Кърджали”, са така наречения Проект „Водно огледало”, за който от 1999 г. до 2009 г., в рамките на десет години, общо са сключени договори за над 91 млн.лв., включително и за консервация на строежа.

Договорът, сключен по реда на Закона за обществените поръчки между МРРБ и консорциума, е прекратен поради съществени нарушения на условията му и поради невъзможност да бъде изпълнен по уговорения начин. Към момента извършената проверка констатира редица нарушения и редица пропуски в проектната документация, неизпълнение на законовите изисквания, както и финансиране на една и съща дейност многократно, неуредени вещни права върху земята по трасето, дадено от община Кърджали. Анализираният пример с Проекта „Водно огледало” е показателен за механизма на източване на държавни средства чрез възлагане на обществени поръчки и облагодетелстване на изпълнители, близки до определени партийни централи. Една и съща дейност е финансирана многократно, липсва анализ на икономическата целесъобразност на проекта, липсва и всякакъв анализ по отношение на ефективността на разходите. Глава втора в Доклада разглежда по-значими сделки, които ние сме анализирали в него. На първо място, извършени нарушения на служебните задължения от Емилия Масларова - министър на труда и социалната политика в правителството, избрано от 40-то Народно събрание на На 23 февруари 2010 г. в качеството на обвиняем е привлечена Емилия Масларова - бивш министър на труда и социалната политика,

Спрямо обвиняемата е наложена мярка за неотклонение “парична гаранция” в размер на 50 хил. лв., впоследствие намалена на 5 хил. лв. Госпожа Масларова е нарушила служебните си задължения по Закона за обществените поръчки, в съучастие с Димитър Димитров бивш заместник-министър на труда и социалната политика, и Иван Пенев - бивш главен секретар на ведомството. Обвинението срещу госпожа Масларова е за извършване на ремонтни дейности в Центъра за социално обслужване в гр. Стара Загора,

Едно от тях „Конкордия” ЕООД - собственост на Михаил Методиев, държи 99% от капитала на горното юридическо лице. Като лице за контакти е посочен Венцислав Драганов - собственик на хотел „Армира” в с. Старозагорски минерални бани. Същият човек е посочен и като контакт на други конкурентни фирми за обществената поръчка. Анализираният случай е пример за корупционно поведение чрез нарушаване на Закона за обществените поръчки от висш представител на изпълнителната власт. Извършено е грубо нарушение на разпоредбите на закона, като е приета оферта за извършване на ремонтни дейности на цени от три до четири пъти над средните за пазара. По този начин са облагодетелствани определени дружества. Извършени действия са анализирани в Доклада по отношение ущърб на държавата, причинен от Валери Цветанов - министър на земеделието и горите в правителството на господин Сергей Станишев, както и на Стефан Юруков - бивш председател на Държавна агенция по горите. Валери Цветанов е обвинен за извършени сделки по замяна на гори в периода от м. септември 2008 г. до деня на влизане в сила на Мораториума върху механизма на смяна на държавни гори и земи с терени на частни лица. господин Цветанов са повдигнати обвинения по чл. 282, ал. 2 и чл. 219, ал. 3 от Наказателния кодекс. Цветанов не е координирал държавната политика в тази област и не е извършил никакъв контрол върху нея. През м. октомври 2009 г. Софийската градска прокуратура също така внесе обвинителен акт срещу Стефан Юруков - бивш председател на Държавната агенция по горите. На 18 март 2009 г. при специализирана акция на Прокуратурата и ДАНС в Министерството на земеделието и горите и Държавната агенция по горите са открити документи за неизгодни за държавата замени на държавни земи. акцията са установени повече от 70 запазени празни номера в компютърната деловодна система, което би могло да позволи сключването на сделки и след влизането в сила на този мораториум. Голямата част от замените на гори са направени в края на мандата на правителството, ръководено от Сергей Станишев, и преди влизането в сила на Мораториума върху тях. При повечето от тях има данни за сериозни корупционни практики, заобикаляне на закона, договаряне между свързани лица и несъобразяване с обществения интерес. С направените замени са нанесени огромни и безвъзвратни щети на българската държава. Третият анализиран случай в доклада е за извършени нарушения от Николай Цонев в качеството му на министър на отбраната в правителството на Сергей Станишев.

е нарушил служебните си задължения и е извършил престъпление по чл. 282, ал.2 от Наказателния кодекс. Цонев не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество във връзка с сключването на договор с американското дружество

Разрешението за доставка на производствената линия е дадено въпреки липсата на осигурени финансови средства за доставка и икономическа целесъобразност. В резултат са нанесени значителни вредни последици за Министерството на отбраната, които са в размер на 8 025 825 лв. Започнат е проект, без да е анализирана предварително икономическата му целесъобразност и без да е осигурено финансиране, от което са произлезли значителни щети за Министерство на отбраната. В края на декември 2009 г. Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство срещу Цонев за неправомерно разпореждане с финансови средства. Същият на 25 юни 2009 г. е увеличил капитала на държавното дружество Така е позволил финансови средства да останат в дружеството, вместо на държавата да се изплати дивидент от близо 19 млн. лв. Срещу бившия военен министър е повдигнато обвинение и от Военна прокуратура по дело за сключени неизгодни договори, докато е бил управител на дружество "Снабдяване и търговия" ЕООД към Министерството на отбраната. Там са били сключени неизгодни договори с различни български и чуждестранни фирми за доставки и съхранение на хранителни продукти, техническо имущество и резервни части за нуждите на Българската армия. В резултат на тези договори отново има нанесени сериозни щети на Министерството на отбраната за около 1 млн. лева и отделно за над 140 хиляди щатски долара. В следващия пример са анализирани загубата на средства по предприсъединителните програми ФАР, САПАРД И ИСПА, загубата на акредитация на двете агенции, рискът от загуба на средства по европейските фондове . През ноември 2008 г. България загуби окончателно и безвъзвратно 220 млн. евро по Програма ФАР. Впоследствие безвъзвратно загубените пари по Програма ФАР са се увеличили с още 39 млн. евро и достигат общата сума от 389 млн. евро. Това са средствата, които България няма да получи от замразените през февруари 2008 г. общо 543 млн. евро по програмата заради лошото й управление. През същата година Европейската комисия замрази плащания в размер на 323 млн. евро по проекти, договорени от двете агенции по ФАР към министерствата на регионалното развитие и на финансите. Освен загубата на средствата по Програма ФАР, през ноември 2008 г. бяха отнети акредитациите на двете изпълнителни агенции към министерствата на финансите и на регионалното развитие. През пролетта на 2009 г. предишното правителство покри от бюджета замразени проекти за 130 млн. евро. Освен по ФАР, Европейската комисия спря средства и по САПАРД и ИСПА, като общата сума на блокираните по трите предприсъединителни програми средства е близо 900 млн. евро. Общо по трите оперативни програми за инфраструктура, транспорт, околна среда и регионално развитие за първите две години от членството ни в Европейския съюз са усвоени, забележете, едва 2,6 млн. евро, което е под 0,05 % усвоени средства от бюджета от 55,4 млрд. евро, отпуснати на България за програмите в периода 2007 - 2013 г. По оперативна програма „Конкурентоспособност”, от началото на програмата през 2008 г. до средата на 2009 г. са усвоени едва 107 хил. евро. Общият бюджет на програмата за периода 2007 - 2013 г. е 2,273 млрд. лева

има регистрирани нередности, без изключение, като основно те са свързани с обществените поръчки и наличието на конфликт на интереси при възлагането им. Друго констатирано нарушение е двойното финансиране на проекти. Проектите са управлявани лошо и усвоените средства по програмите са буквално нищожни. Констатира се липса на архивиране и съхраняване на документация, както и недостатъчен административен капацитет. Контрол по изпълнение на проектите не е извършван и системата за докладване на нередности не е работила ефективно.

Анализът на финансовото състояние на НЕК ЕАД към 30.06.2009 г. показва, че в условията на финансово-икономическа криза ръководството на дружеството не е предприело достатъчно адекватни мерки за редуциране на оперативните разходи с цел подобряване на финансовите си резултати. За периода 2006 - 2009 г. НЕК ЕАД е изпълнявала една непоследователна стратегия и политика в отрасъла. На НЕК ЕАД са възлагани конкретни оперативни решения, без да се анализира тяхното отражение върху дългосрочната дейност на дружеството. Такива примери са големите инвестиционни проекти на НЕК ЕАД, дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия и изпълнението на функцията на обществен доставчик на вътрешния пазар. След тяхното възлагане прогнозите на НЕК ЕАД са изготвяни в неоправдано оптимистичен тон, дължащ се най-вероятно на пренебрегване на сериозния анализ на риска и на стремежа да се угоди на управляващия елит. В съдържанието им не се обосновава потребността от подготвяне на антикризисни програми в случай на финансови и икономически сътресения. Особено показателни са инвестиционните проекти на НЕК, както следва. На първо място, проектът за АЕЦ „Белене”. До 30.06.2009 г. от общата стойност на основния договор за инженеринг и доставка, строителство, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Блок № 1 и Блок № 2 на АЕЦ „Белене”, сключен между НЕК ЕАД и ЗАО

Реализирани са приходи от продажба на оборудване за 87 612 525 евро.

Подписано е единствено от изпълнителните директори на НЕК ЕАД. До 30.06.2009 г. само за консултантски услуги по проекта са платени 74 млн. 809 хил. 356 евро. Видно от Протокол РД-21-531 от 13 декември 2007 г. на министъра на икономиката и енергетиката общата стойност на оборудването, което е договорено да бъде продадено на ЗАО „Атомекспортстрой”, съгласно оценките по протокола на министъра на икономиката и енергетиката, е 205 млн. евро. По предоставени справки НЕК е издал фактури за плащане към руската компания за изнесено оборудване, които са на обща стойност 87 млн. 612 хил. евро, като платената сума към НЕК към 15 септември 2009 г. е само от 63 млн. 988 хил. евро. Остатъкът в размер на 23 млн. евро е предвиден за плащане в по-късен етап. Анализът на информацията от предприятието АЕЦ „Белене” и НЕК ЕАД показва, че остатъкът по цитираните плащания в размер на 117 млн. 387 хил. 475 евро е бил използван за плащане на посочените разходи в протокола на Министерството на икономиката и енергетиката (митнически такси и други в размер на около 40 млн. евро, платени при изнасяне на оборудване от страната). За тези разходи не бяха открити никакви счетоводни, митнически или други оправдаващи разхода документи

от така наречените „разходи по следващо обследване” в Русия, застраховки и транспортни разходи, направени от „Атомстройекспорт”. На въпроса за наличие на документи за плащания към НЕК ЕАД от „Атомстройекспорт” за остатъка от сумата за изнесено оборудване с цел продажба на руската компания, ръководството на предприятие „АЕЦ Белене” и счетоводството на НЕК отговарят, че такива налични няма, но може би ще бъдат открити някъде впоследствие. е изяснен въпросът с окончателната продажна цена на оцененото оборудване, което не може да бъде интегрирано по проектни основи в новия проект. Това оборудване първоначално е било оценено за 295 млн. 981 хил. евро. Впоследствие с протокол на Министерството на икономиката и енергетиката цената е редуцирана до 205 млн. евро. Тоест редукция с над 90 млн. евро. Непрозрачността по повод на вземането на решения и при определянето на разходите по проекта „Белене” създаде съмнения в коректността на проведените процедури още с избора на консултанти от правителството, ръководено от тогавашния премиер Симеон Сакскобургготски. Правителството, ръководено вече от Сергей Станишев – следващото правителство, избра без обективни критерии, реална състезателност и възможности за избор строителя „Атомстройекспорт”. Самият избор на ядрена мощност и на строител стана след фиктивен конкурс, в който участваха руската компания „Атомстройекспорт” и чешкият консорциум „Шкода алианс”. И в двете компании, забележете, кандидатът акционер е „Газпром”. Според последни оценки по проекта „Белене” са вложени около 1 млрд. евро. До момента само за подготовката на площадката, разрушаване на изграденото преди години, поръчка на ново оборудване и плащания към изпълнителя „Атомстройекспорт” в Русия и на консултанти са похарчени 430,4 млн. евро. Най-голямата част от средствата от договорените 193 млн. евро, близо 161 от тях, забележете, са изразходвани за подготовка на технически проект и дейности, извършени от „Атомстройекспорт”

Авансово са изразходвани 90 млн. евро за оборудване, което отново е важно да се подчертае, че е с много дълъг срок на изработване. Не са подписвани анекси към договорите с „Атомстройекспорт” за обема на дейностите, които трябва да се извършат през тази година, и не е приета никаква методика за индексиране на цените. Правителството на господин Станишев гласува държавни гаранции за 600 млн. евро по същия този проект, които водят до увеличаване на външния дълг на България и в крайна сметка може да доведат до намаляване на кредитния рейтинг на България, а оттам и до увеличаване на цената на заемите. Въобще не е ясно как НЕК е похарчила отпуснатия заем в размер на 250 млн. евро от БНП „Париба”. Предвидените за страната ни неустойки в случай на прекратяване на договора са много трудни за оразмеряване, тъй като са използвани разтегливи фрази като следните: „в размера на доказаните вреди” или например „в размер на пропуснатите ползи”. Предвидените неустойки по няколко договори са сериозни по отношение както на поръчаното оборудване, така и на прекратените строителни дейности. По експертни оценки крайната цел на проекта се очаква да доближи 10 млрд. евро, без да има ясно финансиране. Проблемите с финансовото структуриране на проекта проличаха още при оттеглянето на френската „Електрабел”, с която RWE преговаряше за подялба на участието от 49% в проекта „Белене”. На 27 ноември 2009 г. при извършена проверка на Агенция „Държавна финансова инспекция” е констатирано, че отпуснатите 700 млн. лв. от фискалния резерв на БЕХ не са похарчени по предназначение. От тях 300 млн. лв. са предоставени на Българския енергиен холдинг за увеличаване на капитала на НЕК и за поръчка на оборудване за АЕЦ „Белене”. Установено е, че парите са похарчени за плащания към „Атомстройекспорт”, който е изпълнител на строителството, но не са похарчени за финансиране на участието на НЕК в капитала на смесеното дружество, както тогава посочва в мотивите си, с които иска тези суми да бъдат отпуснати, тогавашният министър на икономиката Петър Димитров. Вероятно и конкретно по тази причина RWE се оттегля от "Белене". Проверката по случая продължава, като получените досега резултати вече са предадени на прокуратурата. От Министерството на вътрешните работи също така е разкрита сериозна престъпна схема за източване на АЕЦ „Белене” чрез продажба на занижени цени на скрап от старата площадка на централата.

В заключение по отношение на общия финансов размер на задълженията по договори за кредит, които са сключени от НЕК ЕАД към 30.06.2009 г., е огромната сума от 1 млрд. 40 млн. 578 хил. лв. лв. Пълна информация за кредитните задължения и за сумите, които до момента цитирах, са в приложена таблица към доклада. Следващият проект, който е анализиран, отново крупен проект, е хидровъзелът „Цанков камък”. Хидровъзелът „Цанков камък” е разположен в Родопите по поречието на р. Въча. Изгражда се за усвояване на хидроенергийния потенциал на незастроения участък „Средна Въча” от каскада „Доспат – Въча”, предназначен за водоснабдяване и електропроизводство. Първоначално по проекта е било предвидено той да стартира на 1 януари 2004 г. и да приключи за 48 месеца, тоест на 31.12.2007 г. Предвидената дата за стартиране на проекта е изместена с шест месеца, като, следователно, срокът за завършване се удължава до м. юни 2008 г. Към момента на извършване на проверката, очакваният срок за изпълнение на проекта е бил удължен, забележете, с общо още три години. По отношение стойността на проекта в доклада има приложени таблици както за осигуреното банково финансиране, по което усвоената сума по кредитите до 30.06.2009 г. е 163 млн.

По отношение на разходите по договори с главните изпълнители, отново във валутата евро без данък добавена стойност има допуснато при първоначално договорена сума от 216 млн. 334 хил. евро увеличение с още 169 млн. 657 хил. евро, с което сумата набъбва на близо 386 млн. евро, което, колеги, означава увеличение на проекта с близо 78%. В таблицата, която е приложена към настоящия доклад - до момента на извършване на проверката стойността на основните разходи по проекта се е увеличила с близо 170 млн. евро. Една от основните причини за това е, че договорът с компаниите Alpine и Verbundplan съдържа клауза за инфлационна добавка. Увеличението на инфлационната добавка е било в размер на 61 млн. 491 хил. 552 евро, тоест представлява близо 36,2% от общото увеличение на стойността на проекта. Следва да се вземе предвид, че първоначалната сума, определена за инфлационна добавка, е в размер на едва 13 млн. евро, но в резултат на значителното забавяне на проекта от три години добавката е нараснала неколкократно. Друг значителен компонент на увеличението на стойността на проекта са общите разходи на изпълнителя на проекта Alpine. Общото увеличение на разходите е с близо 22,3% и възлиза на 37 млн. 760 хил. евро, с което общото увеличение на стойността на проекта, заедно с инфлационната добавка представлява 58,5% от общото увеличение на цялата стойност на проекта. Видно от таблицата, към момента проектът е изпълнен някъде на около 72% и са платени около 70% от стойността му в размер на 805 млн. 81 хил. лв. Назначения. Дипломатическите назначения на кабинета Станишев в последните дни от мандата му се случиха на едно от най-скандалните правителствени заседания, от 10 юли 2009 г., за за последните четири години. Министри от тройната коалиция бързаха да прокарат дипломатически назначения, разпоредителни действия с имоти и други скандални решения няколко дни преди да дойде следващото правителство. В края на юни и началото на юли 2009 г. са били определени 9 посланици и 8 консули. Решенията за петима от тях впоследствие бяха отменени от кабинета на господин Бойко Борисов. Дипломатическите назначения на кабинета Станишев в края на мандата са направени по отношение на следните позиции: консул в Торонто, посланик в Малта, посланик в Катар, посланик в Беларус, посланици в Молдова, Нигерия, Саудитска Арабия, Косово и Япония, консул в Одрин и консул в Чикаго. Тези решения са само от заседанията от 30 юни и 10 юли 2009 г. Кабинетът на господин Борисов отмени назначенията на консулите в Лос Анжелис, Новосибирск, Солун, Ню Йорк и Милано. Ключовите дипломатически постове са били договаряни, гласувани и назначенията направени от предишното правителство в последните дни от управлението му абсолютно непрозрачно, по неясни изборни критерии и след ясни пазарлъци и договорки между коалиционните партньори във властта. В последните си заседания правителството на тройната коалиция също така си разпредели постовете в пет ключови държавни институции, разгледани по-нататък в доклада и устройват 20 свои изключително приближени и верни хора за шест години напред, тъй като това са мандатни длъжности. Седмина от назначените в последния момент ще изкарат втори мандат, а 13 нови попълнения бяха разпределени между БСП, НДСВ и ДПС в съотношение 11 : 5 : 4 . Назначенията бяха гласувани само от мнозинството, тъй като опозицията напусна пленарната зала в парламента. Дни преди края на мандата си мнозинството попълни състава на пет ключови независими регулаторни органа – Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния осигурителен институт и Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. Явно е, че тези три партии във властта по това време договарят и квотите в отделните институции. Назначенията например в Комисията за финансов надзор. В последните дни от мандата си управляващите партии избраха нов състав на комисията, въпреки че, забележете, някои от местата стояха вакантни още от 2007 г. Квотното разпределение е равностойно по двама от БСП, ДПС и НДСВ. За председател на Комисията за финансов надзор беше избран Петър Чобанов, негови заместници – Нено Павлов от БСП, Ралица Агайн от НДСВ, която единствена повтаря мандат, но с друг ресор – „ Инвестиционна дейност ”, и Емил Атанасов от „Движението за права и свободи”. Същото е и разпределението при тримата нови членове на комисията – бившият заместник финансов министър Кирил Желев – БСП, депутатът Мариана Костадинова – НДСВ, и синът на бившия главен мюфтия Недим Генджев – ДПС. По това време цялата инвестиционна общност реагира срещу попълненията и те бяха определени като потресаващи и непрофесионални. Според мнението на инвестиционната общност подборът на този състав на КФН е изключително слаб от гледна точка на образование и възраст, извън очевидните политически пристрастия на състава му. Някои от новите членове на ведомството нямат сериозен опит нито в капиталовия пазар, нито в застрахователната или пенсионно-осигурителната дейност. Прави впечатление например липсата на юрист в състава на комисията, независимо че дейността на комисията е и надзорна, тоест по отношение на спазване на законодателството. Назначения в Комисията за регулиране на съобщенията. В края на мандата си предишното мнозинство е увеличило почти двойно състава на КРС, без да е имало нужда, само за да бъдат устроени хора от бившата власт. Правителството на тройната коалиция направи промени и увеличи на девет души състава на КРС, като през м. май 2009 г. бяха направени новите назначения. Става дума за назначения от квотата на Президента Десислава Преображанска, и трима от квотата на парламента – Вяра Минчева, Радослав Илиевски и Свилен Попов. Освен, че бе увеличен броят им, членовете на КРС се сдобиват в допълнение и с по-дълъг мандат до 2015г. Назначения в Комисията за защита на конкуренцията. Съгласно решение на кабинета Станишев за председател на Комисията за защита на конкуренцията беше преизбран досегашният председател Петко Николов, а за заместник-председатели – Александър Александров и Реджеп Мустафа. За членове на КЗК бяха одобрени Ненко Темелков, Диана Хитова, Евгени Иванов и Весела Антонова. На същия принцип – назначенията в Националния осигурителен институт. По решение в последните дни от кабинета Станишев Сотир Ушев е посочен като управител на НОИ, а за подуправител – Весела Караиванова. Сотир Ушев е бил едновременно шеф на Агенцията по заетостта, протежиран едновременно, забележете, от двете партии –БСП и ДПС.”

„Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. 2. Констатациите от сигнали, отнасящи се до непълноти и слабости в законовата уредба, действия или бездействия на изпълнителната власт и администрацията, неподготвеност на прилагащите закона, неработещи контролни механизми, да бъдат обсъдени и съобразени в хода на изработването на проекти за изменения и допълнения на съответните законови норми. съответните законови норми. 3. Копие от Доклада на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев да бъде изпратено на главния прокурор на Република България, заедно с препоръка за предприемане на съответните действия по проверка на законосъобразността и целесъобразността на описаните в доклада случаи и нарушения на обществения интерес. По отношение на взетите мерки и реализираните действия от страна на прокуратурата Народното събрание очаква да бъде уведомено.” Благодаря Да благодарим на господин Мавродиев за доклада, който той прочете макар и в намален вариант. Уважаеми дами и господа, уважаеми народни представители,

Господин председателстващ, уважаеми колеги! Изказвам се в качеството си на заместник-председател на комисията и член на Парламентарната група на политическа партия „Атака”. Вие имахте възможност да се запознаете с констатациите, които извърши комисията. Целта ни беше да направим безпристрастна проверка на дейността на кабинета на господин Станишев, но фактите, които установихме и се разкриха пред членовете на комисията, ни изненадаха със своя мащаб и негативни последици. За всеки беше ясно, че по време на мандата на предходното правителство се е злоупотребявало със средствата и назначенията, но безогледният начин, по който се е правило, както и размерите, в които се е случвало, ме поразиха. Вие чухте фактите, аз ще обърна внимание само върху три аспекта. Първо, начинът, по който националните интереси на страната ни са били поставени в подчинение на тясно партийни интереси и корупционни схеми. В крайна сметка държавата е пострадала най-много, и то в дългосрочен план. Какво се случи? Загубихме безвъзмездно 220 млн. евро по програмата ФАР, както и още 323 млн. евро по европроекти, финансирани към Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие Ако към днешна дата тези средства бяха в българската икономика, последиците от световната икономическа и финансова криза биха били много по-малки. Друга интересна констатация, която извършихме. В рамките на Националната програма за отбелязване на 100-годишнината на Независимостта на България и кампанията за утвърждаване на положителния образ на Република България в Интересно е, че макар средствата за 100-годишнината от Независимостта в размер на 7,5 млн. лв. за 2008 г. и 2 млн. 183 хил. лв. за 2009 г. да

Какво можем да кажем за прословутите заменки по Черноморието? Някои от най-хубавите и живописни места по морското ни крайбрежие бяха дадени на роднини и приятелски фирми за стотинки, за да бъдат застроени и безвъзмездно изгубени като природни красоти. Друг основен момент, който забелязахме при работата на комисията, е, че през последната една година правителството е управлявало с некомпетентност и корупция. До какво може да ни доведе този взривоопасен коктейл, ние всички към днешна дата виждаме. Отново искам да припомня някои от най-фрапантните случаи. Националната агенция „Пътна инфраструктура” – едно учреждение, пряко ръководено от Министерския съвет – какво се е случвало в него? Възлагани са поръчки, без да е имало договор за тях. Когато са възлагани с договор, оказва се, че договорите са сключвани с роднински фирми. Правени са поръчки, без да се обезпечават средства за плащане. Липсвала е стратегия за изплащане на просрочените задължения. Друга институция, в която има фрапантни нарушения – Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Възлагано е изграждането на ВиК мрежи за скандалната цена от 13 хил. лв. на линеен Забележете, 70% от тях не са завършени вече пета поредна година, а и освен това са изградени без пречиствателни съоръжения. Друго ведомство, в което констатирахме доста сериозни злоупотреби – Министерството на регионалното развитие и благоустройството: прословутия ремонт и прословутото изграждане на нов корпус

момента. Тази цена обаче не е включвала обзавеждането на министерството, което е за сума от 179 хил. и 40 ст., която е възложена без конкурс и прозрачно договаряне, с мотив, че са налице непредвидени обстоятелства. Стойността на сделката е само 3,60 лв. под сумата за задължително провеждане на конкурс по Закона за обществените поръчки. Ще спомена и още един друг интересен ремонт, направен с одобрението на тогавашния социален министър – Центъра за социално обслужване в гр. Стара Загора, за който са платени 19 млн. лв. или 2 хил. 700 лв. на квадратен метър – също цена между 3 и 4 пъти завишена над пазарната. Няма да навлизаме в детайли по изискания ремонт на министър-председателя, който струва на държавата 300 438 лв. Само ще вметна, че интериорният проект,

Друг аспект, на който искам да отделя вашето внимание, е, че държавните средства са били използвани за финансиране на кампании, облагодетелстване на близки фирми и облагодетелстване на висши държавни служители. ще спомена укрепването на бреговете на р. Арда. Ударно в последните месеци и преди парламентарните избори са били харчени средства, като два пъти по 1 млн. лв. са дадени за почистването на р. Арда и дерето в района на гр. Кърджали при условие, че 6 месеца по-рано са били отново платени същите суми за същата цел. Друг фрапантен пример е Държавната агенция по горите. Там се откриха 70 запазени празни номера в компютърната делова система, което би могло да позволи сключването на сделки и след влизане в сила на мораториума. Бившето правителство също така е въвело механизъм за финансиране на фирми – близки до участващи в коалицията БСП-ДПС, като един от фактите е пътят, който беше изграден, с липсващия път, с дължина 7,3 км, като в крайна сметка е изграден път с дължина 1,7 км, който не отговаря на проектните условия и реално имаме присвояване на средства за над 300 хил. лв. Излезе още един интересен механизъм за корупционна схема – избягване на конфликт на интереси. При него бившият министър на държавната администрация, който разпределя фондове и отпуска финансиране на фирми по европейските програми, след изтичане на мандата си придобива такива фирми на номинал. Купувайки по номинална стойност на дяловете, въпреки че се оказва, че предприятията са доста печеливши, именно благодарение на въпросните фондове. В заключение, налице са факти и обстоятелства, достатъчни за самосезиране на прокуратурата и даване под съд на виновните нарушители. Това обаче е извън компетенцията на Народното събрание. Нашата отговорност е да прекратим веднъж завинаги възможностите и вратичките в закона, позволяващи подобни престъпни действия и допускащи установяването на корупционни практики. Предлагам докладът да бъде в основата на създаването на работна група, която да анализира и даде конкретни решения за законови промени, които да ликвидират всички възможности за продължаване на порочните корупционни действия и схеми на кабинета Станишев. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, вземам думата за процедурно предложение по начина на водене. Желанието за изказване от народни представители е очевидно. Следователно има интерес към тази дискусия. Но аз Ви предлагам да не съобразявате поредността на изказванията с бързината на вдигане на ръка, а да го съобразите с процедурните правила и парламентарната практика – изказване по групи, съобразени с тяхната големина.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В доклада на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени през последната година от мандата на правителството на Сергей Станишев, стана ясно цялата хронология и фактология. Аз искам специално да взема отношение по разходите. Предполагам, както каза и преждеговорившият, че сделките ще бъдат разглеждани по-нататък от прокуратурата. По бюджета за 2009 г. се залага прекалено оптимистичен сценарий, като се предвижда ръст от 4,3%. Това се оказа нереалистична макрорамка и дори заложените фискални буфери не можаха да осигурят стабилност във фискалната позиция. В действителност неизпълнението на приходите за 2009 г. повиши значително заложените буфери и оттам, имайки предвид неизпълнението на приходите от 7,5 млрд. лв., остава неизпълнения дефицит в размер на 3,6 млрд. лв. или 5,4%. Харченето на този огромен паричен ресурс в условията на задълбочаващата се икономическа и финансова криза през 2009 г. и осезаемото свиване на приходите доведоха до дефицит още в средата на годината. При това сериозно влошаване на икономическите показатели и изготвени още в началото на годината прогнози за очакваното неизпълнение в приходите от над 6 млрд. лв. на годишна база е било абсолютно задължително тройната коалиция да ограничи разходите, за да компенсира очертаващото се неизпълнение в приходите. Приходите на този етап падат в началото на годината, но разходите се увеличават. Само през м. май 2009 г. правителството е похарчило над 500 млн. лв. повече в сравнение с м. май 2008 г. Приходите обаче за м. май 2009 г. са със 160 млн. лв. по-малко в сравнение с м. май 2008 г. Тук ще отбележа, че всичко това се е случвало в края на 2008 г. и първите седем месеца на 2009 г. и е направено съвсем съзнателно като се е използвала раздута рамка в разходите предизборно да се похарчат огромни суми пари. Само за м. декември са разпределени над 4 млрд. лв. от фискалния резерв и то, както се отбелязва в доклада, непрозрачно и нецелесъобразно. Необоснованото предизборно харчене на излишъци от фискалния резерв доведе до следните негативни ефекти за България, които още не могат да отшумят в настоящата година: - намали се кредитният рейтинг на България. Това даде лоши сигнали към чуждите инвеститори и кредитори; - лихвите скочиха; - икономиката се влоши рязко; фискалните и валутните резерви на страната намаляха. Най-важният извод е, че през периода на управление на БСП в тройната коалиция и с мандата на ДПС разсипването и ограбването на България се извършваше целенасочено. Това беше цел, начин и метод на управление. Като се вземат предвид неоспоримостта на фактите, доказващи ограбването и разсипването на България, и развихрилите се корупционни практики на всички нива на управление,

Ние започнахме от „Атака”, така че още в старта на процедурата тя беше направена и веднага се взе отношение. Благодаря Ви, господин председател. След този доклад е нормално да има нервност от страна на БСП и ДПС.

По-важното обаче са изводите и какво правим оттук нататък, защото излязоха много нелицеприятни факти. Исках да Ви кажа, че е важно 41-то Народно събрание да направи следния паралел. Възможно ли е, колеги, в ХХІ век примерно да излезе сега Ангела Меркел и да каже, че открила за милиарди договори, за които не е знаела? Възможно ли е примерно във Великобритания да се окаже, че строят атомна централа и тя струва три пъти повече от това, което твърди правителството? Възможно ли е примерно във Франция да се окаже, че са направени заменки, за които има нарушени правила, за които цените не съответстват на пазарните и са далеч от тях? Възможно ли Възможно ли е – представете си Ангела Меркел, да й се налага да препитва служители от отделни министерства какво се е случило? Да ги покани и да я питат: какво правите, госпожо Меркел днес? Ами събрала съм ги от Финансите и ги разпитвам какви договори са сключили. Какъв е изводът, колеги? Има огромен проблем с контролната система в България. Това е изводът, който трябва да бъде направен днес. Ще слушаме много оправдания от БСП и ДПС – някои по-емоционални, други по-тъжни. Въпросът е, че тая контролна система не работи. Най-важният въпрос – превантивният контрол трябва да бъде направен и възстановен в България наистина да заработи. Не да научаваме постфактум за сключени договори, не постфактум да научаваме, че има десетки анекси, за които никой не знае,

в който да се вписват всички договори на правителството и всички задължения на правителството и какво е движението по тези договори. Защото, колеги, ако не бъде направена една такава ясна контролна система, то още от тройната коалиция постоянно ще излизат нови и нови неща, за които няма да знаем. Някой ще зададе въпроса: а сега какво правим? Трябва да има ясен регистър с всички договори, всички анекси, кой ги подписал, кой ги разрешил – с ясен превантивен контрол. Иначе оправия, колеги, няма на това положение и ще се чудим като народни представители как да решаваме проблемите на държавата и няма да ги решим. Те просто са неразрешими. Най-големият грях на тройната коалиция е, че те нарочно разрушиха контролната система в България, за да може никой да не проследи или трудно да се проследи какви са ги вършили. Това им е най-големият грях. Давам ви пример: тези одитори, които специално бяха обучени да работят по европейски програми, ги уволниха, за да намалят броя на администрацията. Ето тази беля направиха, да речем. да речем. Нарочно унищожиха контролната система в България. И се оказва – харчи министър от БСП, а го контролира човек от ДПС и накрая на годината се оказва, че няма подписан одит. Не е подписан! Затова, колеги, днешният ден и целият този доклад е важно да доведат до правилните изводи оттук нататък – че не може да се продължава по този начин и ние трябва да направим работеща контролна система. Сега се предвиждат промени в Комисията по финансов надзор, но тези промени ще бъдат успешни, ако там започнат да работят професионалисти, ако там има хора, които работят за истински контрол. Трябва да бъдат направени промени в Сметната палата, които да направят така тази институция да работи, да има истински контрол, да знае всеки министър, че договорите, които сключва, ще бъдат проверени. Пак се връщам на превантивния контрол. Колеги, това трябва да бъде свършено и направено, иначе бюджетът – чуйте ми думите: ако няма превантивен контрол в България, бюджетът никога няма да стига. Никога няма да стига! Винаги ще има дефицит, особено в условия на криза. Винаги ще има изхарчени много пари, за които никой не знае.

Липсата на превантивен контрол, за които и до момента не е ясно точно за какво са изхарчени и с каква ефективност. Това трябва да бъде променено в България веднъж завинаги, защото иначе има смисъл да се правят много доклади оттук нататък. Следващият въпрос, трябва да приключи ревизията на управлението на тройната коалиция с ясна оценка по всички сделки. Не може това да бъде бавено още много месеци и постоянно да избухват нови и нови бомби. Забележете какво се получава: разбитата контролна система от тройната коалиция продължава да работи и сега. Хората от БСП и ДПС са сложени там, за да няма контролна система и в момента са там. За тях вече носи отговорност обаче новото управление, защото не ги е махнало и не е взело мерки. И при тази нефункционираща контролна система проблемите продължават и не могат да бъдат избегнати. Това е проблемът, по който отношение трябва да вземе 41-то Народно събрание, заедно с правителството. Защото, колеги, повтарям за трети или за четвърти път,

Трябва да има система, която като напише който и да е министър преди да подпише проект да трябва да мине оценка на въздействието, да трябва да се види какви са ползите и какви са разходите, колко струва тоя проект, за да нямаме „Цанков камък”. Да не се окаже, че тръгнали от една сума, сумата станала два пъти по-голяма, струва два пъти повече пари и това е масово в администрацията – два пъти повече от първоначалните. И няма ясна обосновка защо. никой не се е налагало да обясни за „Цанков камък” защо струва два пъти повече от това, което е било първоначално. Защо струва два пъти повече? На никой не му се е налагало да направи тия обосновки. Това трябва да бъде променено в държавата, защото тези проблеми ги има и в момента. И в момента, когато се сключват такива договори, няма ясна оценка на въздействието колко струва, какви са ползите, какви са разходите – ясна и публична оценка. Това е голямата промяна, която трябва да направим в България. И накрая, искам да Ви върна към онова, от което започнах. се налага госпожа Меркел да кани чиновници от всички министерства и да ги пита: „Какви договори сега сте сключили?”, е тази, че Германия има работеща контролна система. Когато тя иска да провери какви са договорите, какви са анексите, кой какво е свършил гледа в общ регистър, където ги пише всички тия работи. Не й се налага министерство по министерство и чиновник по чиновник да ги проверява тези неща. В момента като питаме какви са задълженията на държавата към бизнеса, чуваме различни числа. Няма яснота, защото няма също така единен регистър на всички задължения на държавата. Това е основният извод от доклада – от добрия доклад, който господин Мавродиев представи днес. трябва да възстановим контролната система, иначе просто оправия няма. Благодаря.

Казаното от господин Димитров е напълно вярно. Правя тази реплика, защото ми се ще да продължим още по-нататък в същата посока, господин Димитров, защото проблемите са по-дълбоки. Не е сбъркан само контролният механизъм в държавата, сбъркана е въобще организацията на държавната администрация, сбъркан е моделът на държавната администрация. Този модел с изпълнителни агенции като второстепенен разпоредител с бюджетни средства е прокорупционен. Това даде прекрасна възможност на бившите комунисти да крадат на воля в мандата на Четиридесетото Народно събрание. Този сбъркан модел даде прекрасна възможност и на предишния управленски мандат – по време на Сакскобургготски, да крадат на воля. Крадоха хората на Сакскобургготски, крадоха и хората на Станишев – това е истината, но ние трябва да стигнем до края и да погледнем по-надълбоко – нов модел на държавна администрация.

Съгласен съм с Вас. Разберете, това е направено нарочно – то не е случайно. Нарочно в България няма контролна система, няма функционираща администрация. Това има цена, колеги. Цената е, че европейските фондове не идват в България. Има сериозни злоупотреби, защото тази контролна система, която трябва да следим, не функционира. Цената, която плащаме в момента, включително за проблемите с администрацията е, че губим милиони евро, защото някой не си е свършил работата. Това, за което искам да ви стресна, колеги, е, че в много кратки срокове тези проблеми трябва да бъдат решени и да е ясно, че ако има неизгоден за България договор, веднага превантивният контрол ще го показва и преди да бъде сключен, преди да са изхарчени милионите, ще има възможност да бъде спрян, да бъде ограничен. Това трябва да направим в България. Не някой да разбира случайно и да има случайна проверка на някоя институция или по някакъв друг случаен начин някоя медия да е чула нещо, или пък някой да е извадил някакъв компромат. Трябва да има системна контролна система, която да позволява да спира кражбите, да спира неразумните разходи, иначе няма как да решим всички тези проблеми. Най-важното, господин Станишев и приятели никога не са искали да има такава контролна система. Те участваха в нейното разрушаване. Сега нашата отговорност е да я създадем и да я направим да работи. Имайте предвид, че и тук има забавяне, че и тук няма време за губене. Това спешно трябва да бъде променено и трябва да бъде направено, иначе ще има нови и нови доклади, нови и нови проблеми, нови и нови разпити от страна на министър-председателя към служители на отделни министерства. Това не може да бъде решението. необходим е цялостен регистър с всички договори, с всички анекси, с всички задължения. Това е характерно за една сериозна държава. Иначе просто си губим времето, колеги. Уважаеми народни представители, сега давам думата на господин Станишев.

тишина в залата. всъщност памфлет, бих казал, с някои претенции за макроикономически анализ и за много препечатки от българските медии и от констатации на Сметната палата. Разбира се, ще засегна и съдържанието на доклада, но аз ще започна с друго – с една случка, която ми разказаха преди два дни. Представител на една от браншовите камари на българския бизнес отишъл в едно от министерствата, управлявани от ГЕРБ, разбира се, с инициатива за нова нормативна уредба, която засяга реални проблеми на съответния бранш. Хората си направили проучване в своята браншова камара, наели юристи, подготвили проект, с който отиват в министерството. Отишли в съответната дирекция и там им казали: „Да, вярно – не е уреден този въпрос. Добра е инициативата, само че моля Ви се, обадете ми се след два месеца, защото сега нямаме време да се занимаваме с текуща дейност. Пишем доноси за предишните.” Това по същество е съдържанието и философията на доклада, който беше представен от господин Мавродиев, и това е философията на управлението. Също преди няколко дни министър Плевнелиев в „Панорама” заяви: „Нашата цел е да променим миналото.” Замислете се! Аз мисля, че хората очакват от управляващите, от ГЕРБ, от присъдружните партии да променят настоящето – желателно към по-добро, заради бъдещето. Очевидно друга е целта и неведнъж в историята е имало такива опити да се промени миналото, да се интерпретира, реинтерпретира и фалшифицира. Ще ви припомня великата книга на Джордж Оруел – „1984”., Там има един специален отдел, който се занимава точно с подмяна на миналото, господин Мавродиев,

Разбира се, започвам и по същество на това, което е изписано в тези забележителни, исторически 125 страници. Започва се с цитат на мое изказване от 17 септември 2008 г., в което казвам: „Светът е във финансова криза. Слава Богу, тази криза засега не засяга България.” Искам да Ви припомня тогавашната ситуация, когато в Западна Европа, в Америка, държавите, правителствата бяха принудени да налеят стотици милиарди долари или евро в техните банки, да ги откупуват, за да ги спасят и да не фалират. Кажете ми, господин Мавродиев,

да ги спасява? Няма такава. Това се дължи на добрата контролна система върху дейността на българските банки в много голяма степен. Разбира се, любимият лайтмотив на управляващите е: „изядоха ни резерва, не ни оставиха”. Нека да Ви припомня – в края на правителството на господин Иванов Костов след цялостна приватизация на българската индустрия с активи, които се оценяват на няколко десетки милиарди лева, фискалният резерв на държавата беше под 3 млрд. лв. В края на правителството на господин Сакскобургготски – фискалният резерв беше около 4,5 млрд. лв., едно сериозно увеличение. На вас ви оставихме фискален резерв като наследство от 8 млрд. 200 млн. лв., с всичките ви приказки. Да, това е наследство на правителството. Казвате: „много пари са похарчени в края на 2008 г.”. Искам да ви припомня, че по Закона за държавния бюджет трябваше да изпълним 3% бюджетен излишък, и това беше изпълнено.

правителството влезна в Народното събрание с програма за тези разходи. Народното събрание одобри тази програма. Там имаше средства и за коледните пенсии – около 450 млн. лв., имаше средства и за здравеопазване, и за образование, и за Българската академия на науките, и за другите неща. Искам да Ви припомня във връзка с обвиненията към разходите в края на 2008 г. – началото на 2009 г. има една справка за откриваните обекти от министър-председателя Борисов през последните 6 - 7 месеца. Близо 50! През 3-4 дни има рязане на лента. Тук ги няма обектите, които са открити от другите министри. Това са все обекти, финансирани от предишното правителство. Ако не Ви харесват, разбира се, не ги откривайте. Искам да обърна внимание и върху тази таблица, която е представена на стр. 11 – за необоснованите разходи в началото на 2009 г. Попитайте хората, които получиха подкрепа на кризата чрез тези разходи на българската държава. Цитирам вашата таблица: национални доплащания на хектар земеделска земя – 150 млн. лв. Помогна ли това на българските земеделци? Помогна. Национални доплащания за краве мляко и овце майки – 61 млн. лв. Помогна ли това? Помогна, по време на кризата! Попитайте хората от

тези, които ползват обновените детски градини и други социални заведения, 94,5 млн. лв., които бяха изразходвани за това, бяха ли подкрепа за тях? Попитайте – 233 млн. лв. за национални програми за развитие на средното образование дали бяха от полза за българските учители? Попитайте Попитайте и българските общини – тези 155 млн. лв., които бяха преструктурирани, взети от министерствата и насочени за инфраструктурни обекти в общините помогнаха ли им да решават благоустройствени въпроси? Създаваха ли заетост на местния бизнес? Попитайте отново българските земеделци за този 1 млрд. 963 млн. лв. финансов ресурс за подпомагане на земеделските стопани дали е бил от полза за тях по време на кризата? Дали всички тези мерки оказваха въздействие върху смекчаване на въздействието на външната криза, дали помагаха на реалния бизнес, дали помагаха на заетостта? Разбира се! Тук се цитираше много госпожа Меркел

но когато мачкате, потискате реалната икономика, не може да съберете приходите. Разберете това! Създавате затворен кръг, който не може да разбиете. След като се цитираше обилно как не е планирано добре за 2009 г. като бюджет, погледнете какво е състоянието през тази година, нали добре сте планирали. За първите два месеца бюджетен дефицит от 1 млрд. 400 млн. лв.

Бих могъл да говоря и за много други неща, които присъстват в доклада. Това е тема за часове дискусия. Времето обаче е ограничено. Искам да попитам официално стр. 18 и 19 на този доклад – тайното споразумение за операции с фискалния резерв, това не е класифицирана информация? Тази част на доклада е раздадена заедно с останалата публично на всички парламентарни групи. Нали така, господин Мавродиев? Така е! Чудесно! Искам да Ви информирам, че както господин Дянков – вицепремиерът, така и Вие като основен автор на доклада, така и тези, които сте го подкрепили, сте нарушили закона и сте разгласили класифицирана информация от това споразумение, което е тайна действително. Класифицирано с гриф и подлежите на прокурорска проверка. Надявам се прокуратурата да прояви в този случай бърза реакция и принципи. Искам да обърна внимание върху самия проект на решението. В т. 3 Вие предлагате този доклад да бъде изпратен на главния прокурор, заедно с препоръка за предприемане на съответните действия по проверка на законосъобразността и целесъобразността на описаните в доклада случаи и действия. Създавате много важен прецедент. Прокуратурата да проверява не само законност, целесъобразност на действия на правителството, което означава съд над политиките. Над политиките! Това не го правеше нито господин Костов, нито което и да е българско правителство. Казвам Ви го, защото днес вие от ГЕРБ и от присъдружните партии смятате, че сте на власт за дълго, може би за вечно. Беше казано, че 30-ина години ще продължи епохата на управлението на ГЕРБ. Някои говореха за хиляда годишен райх, продължи 12 години. Направете пропорцията и намалението и ще видите при тази динамика на кризата, когато икономиката действително заспива, когато стотици фирми фалират, когато хората живеят все по-бедно и губят работа си и ще бъдат докарани до просешка тояга, колко ще продължи това управление при тези тенденции. Искам да Ви кажа, че с доклада на тази комисия вие създавате прецедент. Моята скромна прогноза е, че в следващия парламент едно от първите неща, които ще бъдат направени, е Комисия за дейността на това правителство на ГЕРБ, на действията на управляващата коалиция, не защото ние от левицата сме отмъстителни и злопаметни, въпреки че не е лошо да бъдем може би по-твърди, когато имаме управлението, а не толкова либерални. Различни сме от вас! Никога няма да бъдем същите, никога няма да бъдем такива елементарни реваншисти. Но защото такава е логиката на живота - колелото се върти, то се върти все по-бързо и времето върви, уважаеми господа управляващи! Има една народна поговорка: „На зла круша – зъл прът, на крива дупка – крив винт”. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, от това, което чухме, само едно разбрахме – че комунистът си е комунист.

постоянно се говореше за Костов, за испанския турист, който дойде тук, постоянно са се правили тези неща и защо, видите ли, и ние да не ги правим? Господин Станишев, от този доклад аз искам само нещичко да Ви попитам, както питате Вие. Аз влязох в тази комисия, за да разгледаме въпроса за целесъобразността като начин и като поведение, като оттук нататък ще направим възможна нейната реализация. И ще Ви кажа по-нататък. Сега като реплика искам само да Ви попитам нещо друго за Празника на гр. Велико Търново, който е трябвало да бъде осъществен. Нека всички граждани да чуят, защото все пак дължите обяснение. Как се случи така,

Като ще говорим за тази една година, аз си представям какво е било през третата Ви година, какво е било през втората Ви година, да не говорим за мадридския турист, да не говорим по-нататък и за Иван Костов. Благодаря.

Но виждате, че тя Ви носи загуби и би трябвало, според мен, малко да я промените. Понеже говорихте за Германия и България, има доста голяма разлика бих казал аз. Защото 1 лев, вложен в Германия, където системите функционират идеално, има мултиплициращ ефект, докато в икономиката в България, която бяхте създали вие – и вие сте част от създателите и структурирането на тази икономика, потъваха в нечии джобове. Понеже говорихте и за предвиждания, си спомням, че за Бюджет 2009 предвидихте увеличаване на брутния вътрешен продукт малко по-малко от 5%, а де факто той се сви с толкова.

на Европейската комисия за България беше за растеж от 4,5%, а прогнозата на Международния валутен фонд за България за 2009 г. беше за растеж от 3,8%. Така че тези критики може да ги отправите и към Европейската комисия, и към Международния валутен фонд. (Реплики от ГЕРБ.) Между другото последната прогноза на Международния валутен фонд към бюджета от тази година е, че ще има дефицит от 4% от брутния вътрешен продукт.

Лично обяснение от народния представител Стоян Мавродиев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Станишев! Аз винаги уважавам политическите опоненти и натрупания от Вас политически опит е безспорен. Аз го уважавам. От друга страна обаче, не мога да подмина факта, че когато Вие говорите за икономика, на мен ми е малко странно, защото това не е дисциплината, по която трябва да говорите – не сте компетентен. Гледайки темата на Вашата дипломна работа „Ролята на униформата за бойния дух на военнослужещите в Червената армия” от ГЕРБ) или дисертация на тема „Система за служебното повишение на висшите чинове в Русия” (ръкопляскания от ГЕРБ), мисля, че това са теми, по които можете да бъдете компетентен и да говорите. Това е прекрасно. Оставете господин Орешарски или други Ваши колеги, които разбират от тази дисциплина, да коментират икономически теми. Връщайки се на посочените от Вас данни за бюджетния излишък, ще Ви опровергая със статистиката на Евростат, която точно за 2008 г. отчита 1,8% излишък, а не 3%, както Вие.

Докладът, в който се съдържа това, е раздаден само на членовете на комисията и е гласуван в нея, а ние имаме достъп до класифицирана информация. (Реплики от ГЕРБ.) Пак сте сгрешили, господин Станишев! И не на последно място, нека се върнем към Вашите изказвания преди изборите през 2005 г., когато пред „Ройтерс” Вие обяснявахте, че Валутният борд трябва да бъде сменен. Господин Станишев, тогава стресирахте чуждите инвеститори. Слава Богу, че не го направихте. Между другото това ме връща към темата защо няма фалирали банки в България. Това не се дължи на Вашата политика,

искам най-напред да изразя и аз своето разочарование от резюмето, което чухме от господин Мавродиев. Защо? Защото след като е резюме, в него трябваше да се съдържат систематизирани и обобщени изводи и заключения на обемистия доклад. Нямаше такова нещо. Господин Мавродиев слезе на конкретно равнище, което позволява манипулации. Защо? Защото на това конкретно равнище господин Мавродиев трябваше да спомене и някои други изключително важни и интересни за публиката факти, като например, че в някои общини в България във връзка с този доклад са направени стотици проверки, а в някои – нула проверки. Например в община Кърджали за последните месеци са направени сто и осем Това е съдбата на всички общини на опозицията. По някои обекти, забележете, проверките са пет, шест, седем, Вие вероятно се досещате в кои общини не се правят проверки. По този въпрос няма да говоря. Та въпросната комисия, на която бях член, за шест месеца от своето съществуване проведе седем заседания. Първите две сбирки бяха посветени на процедурни въпроси. Повечето заседания се провеждаха в петък след парламентарния контрол, което затрудняваше пълноценната и ефективна работа на комисията. Ако трябва, уважаеми колеги, да дам кратка оценка на представения доклад на комисията, мога да кажа следното. Това, което е вярно, не е ново, а това което е ново, не е вярно в този доклад. Поради твърде широкия предмет на работа на комисията и невъзможността да бъде обхванат, сделките

От тази гледна точка докладът не може да претендира за представителност, още по-малко за обективност и безпристрастност по отношение на цялостната и всеобхватна дейност на правителството в посочения период. В доклада, както чухте, са намерили място въпроси, които подробно и продължително са били вече обсъждани през последните месеци – както в политическите среди, така и в обществото чрез българските медии. Вие сами чухте, че тук са представени в резюме одитните доклади на Сметната палата за Държавен фонд „Земеделие”, ПУДООС, агенция „Пътна инфраструктура”, които подробно бяха обсъждани неотдавна в някои важни комисии на Народното събрание. Тук са АЕЦ „Белене”, „Цанков камък”, замените на гори, газовата криза през януари 2009 г., укрепването на бреговете на р. Арда, тук е договорът за ремонт на кабинет № 1, каквото и да означава това. Тук е дори кризата със сметосъбирането в София през април 2009 г.

внимателният и търпелив читател го обхваща досадното усещане, че това вече го е чувал много пъти през последните няколко месеца. И текстът започва да му звучи като песен от остаряла и износена плоча. В началото на доклада авторите си поставят претенциозната задача да направят обобщаваща оценка на данъчната политика на правителството в началото на рецесията в България. Както е известно на просветените, това е началото на четвъртото тримесечие на 2008 г. Самите автори на доклада на стр. 7 на вече споменатия цитат от тогавашния министър-председател признават: „Ситуацията се променя драстично още от м. октомври 2008 г.”. Изводите в тази част на доклада са твърде общи и подвеждащи. Тук съзнателно се бъркат периодите преди и след посоченото тримесечие като начало на рецесията в България. Не е вярно твърдението, че управляващите тогава са заблуждавали обществото за кризата и произтичащите рискове за българската икономика. Цитатът на тогавашния премиер на стр. 6 (можете да го проверите), който се използва като доказателство за заблудата, е от м. септември 2008 г. Уважаеми колеги, първоначалният вариант на Бюджет 2009 беше готов преди фалита на „Леман брадърс”. Както е известно, всеки бюджет се предшества от краткосрочна тригодишна прогноза, която по закон се приема в средата на всяка година. Когато световната криза беше факт, правителството нямаше никакви технологични възможности да прави нов бюджет. Първоначалният вариант на проекта претърпя значителни промени, като в него бяха предвидени необходимите буфери срещу очаквания негативен ефект от наближаващата криза. първата част на доклада, представен на нашето внимание, се правят твърде общи и неаргументирани констатации като „разходи на ръба на закона”, „ниска ефективност” и др. Нещо повече, тук има констатации, свързани с използването на фискалния резерв, за което стана дума, които според мен са дълбоко погрешни. Например в твърдението, че управляващите са похарчили 30% от фискалния резерв за последните два месеца на 2008 г.,

Те не засягат пряко фискалния резерв, уважаеми дами и господа. Всичко останало е демагогия. Харчеха се свръхизлишъци, които бяха произвеждани, редуцирани и генерирани от икономика, която се развиваше по време на тройната коалиция. Аз разбирам и с тревога констатирам и споделям тревогата на управляващите за съдбата на Бюджет 2010, защото само по оскъдните данни за двата месеца на 2010 г. данните наистина са притеснителни. Колкото и оптимист да е човек, ако тенденцията продължава със същото темпо, ние ще имаме сериозни фискални проблеми. Тревожен е фактът, че приходите само от ДДС са намалели близо 600 млн. лв. Това не се е случвало никога в края на м. февруари.

или с 27% спрямо същия месец на предходната година. В същото време – отбележете тази особеност – общите разходи са се увеличили над 800 млн. лв. или с 22%. Вижте колко е просто заключението – сметката е простичка и ясна: приходи минус 27%, разходи плюс 22%. Уважаеми дами и господа, управляващите трябва да започнат да произвеждат и генерират онова, което харчат! Благодаря.

Взех думата, защото много ми е интересно защо се проверяват общините – вашите, нашите. Господин Имамов, къде бяха отпуснати милионите – в общините, където имаше кметове на ГЕРБ, или във вашите общини?

И защо да проверяваме общини, където никакви пари не са давани?! Проверяваме там, където изтекоха милионите – „Водното огледало”, Кърджали, „Цанков камък”. Защо имало толкова проверки в Кърджали... ами то там толкова пари се изсипаха, че как да няма проверки?! Ще има проверки! от опозицията.) Много ми стана интересно, когато бившият премиер Станишев каза, че сме натискали газа. Естествено, че натиснахме руския газ. Когато говорим за секретни договори, господа, то какво наложи секретен договор за подписване на доставки на газ, когато България имаше договор до 2010 г. да не се пипат цените?! Какво наложи и го засекретихте?! За да няма сега мислене и тълкуване колко пари са отишли и къде са злоупотребите. Защо го засекретихте?! За да може сега да упреквате който повдигне въпрос и да му кажете: „Сакън, не го пипайте, защото той е секретен”. Искам пак да попитам за пореден път: когато става дума за министър-председателя, нали той трябва да отговаря за цялото правителство, както сегашният премиер отговаря за всички действия на правителството? Искам да попитам за разграбването на армията, защото господин Станишев оттук на няколко пъти каза: питайте хората. Първо, изборите беше питане на хората – да му напомня, ако не знае защо сте в това състояние на опозиция. ПРЕДСЕДАТЕЛ точно защото питахме хората и те ни поискаха, и затова направихме всички тия заснемания по морето за далавери и за разграбване на армията. Ние попитахме

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Имамов, Вие нямаше как да знаете по какъв начин е работила комисията, защото просто не присъствахте на заседанията. Това показва извадката, може лесно да се провери. Няма как да участваш в нещо, в което не присъстваш, въпреки че имате правото като член на тази комисия. Ако сте слушали преразкази на някого, това вече е въпрос на Вашето въображение. Оттам - нататък по повод на цифрите, за които говорите. В момента обсъждаме последната една година от кабинета „Станишев”, а не настоящото управление. По-нататък ще гледаме и тези цифри, когато дойде момента за това – в края на годината. Що се касае до приходите, господин Имамов, обективно е намалението на приходите поради няколко прости причини: тежката криза, в която оставихте страната и в която кабинетът „Борисов” я завари; задължения над 2,2 млрд. лв. по необезпечени договори, които сега се разплащат с бизнеса; невърнато ДДС в размер на над 600 млн. лв., което отново се връща, бяха върнати Така, че просто не манипулирайте с цифри, господин Имамов. Приходите очевидно са намалели заради лошата бизнес среда, срив в много сектори, който е в двуцифрени числа, намалелия внос и т.н. Следователно и приходите намаляват. Другото нещо, което бих искал да отбележа отново, тъй като мисля, че го пропуснахте – Вашите статистически данни драстично се разминаваха с Евростат. Излишъкът за 2008 г., който Вие декларирахте от 3% от брутния вътрешен продукт и твърдяхте, че е такъв, според Евростат е 1,8%. Аз не знам кой лъже, но се съмнявам, че това е Евростат. По-скоро бих решил, че това сте Вие най-вероятно. На последно място, не се опитвайте да вкарвате хората в някаква странна антиутопия, за която говореше и господин Станишев, защото вашата сила е да бъдете във времената на Оруел. Благодаря. – госпожа Цвета Караянчева. ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Господин Имамов, искам да взема отношение, понеже засегнахте Кърджали. Няма абсолютно никаква тенденция в проверките, колеги. Усмихвате се. Искам само да Ви кажа някои данни. Ако погледнете бюджета, ако погледнете изразходваните и вложени средства в област Кърджали и Вие ще си зададете определени въпроси и ще сезирате определени органи, които са компетентни. Ние сме поели ангажимент за прозрачно управление. Има фирми, които се занимават с шивашка дейност и извършват строителни услуги. Има фирми, които правят канализация и слагат дограма. Аз нямам нищо против за изграждане и ремонт на детски градини в селата, но съгласете се, че 800 хил. лв., дадени за ремонт на една детска градина в село, в което има 18 деца в тази детска градина, заслужава да се провери. По същия начин имаме още една детска градина, но тези данни ще ги дам, където трябва. Благодаря Ви за вниманието. Господин Велчев, ние нямаме нищо против проверките, те трябва да се правят. Ние сме против политическата тенденциозност при тези проверки. Хората, които ни слушат и гледат от цяла България, знаят повече от нас за тези проверки и сами си правят изводите за това. От 626 проверки в цялата страна 320 са в Кърджалийска област.

Направете го Вие. Ние нямаме нищо против тези проверки, те трябва да се правят. Що се отнася до другите въпроси, мисля, че бяха отправени към господин Станишев. Господин Мавродиев, аз обикновено съм човек, който цени времето си. Присъствал съм само на едни заседания, на които съм смятал, че вършите някаква съществена работа. Не мога да присъствам на заседания, където разглеждате процедури и възлагате задачи на членовете на комисията кой какво трябвало да свърши. Тази комисия нямаше никаква ефективност в своята работа. Това личи от доклада й. Що се отнася до данните на статистиката, аз мисля, че е смешно да говорим за това, защото това е моята професия – да се занимавам с числа, да уча хората на езика на числата и да се занимавам с таблици и данни. Просто смятам, че не е коректно да разговарям с Вас на тази тема. Благодаря Следва изказване на независимия народен представител Дарин Матов. С неговото изказване и съобщенията за утрешния пленарен ден приключваме работата за днес.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз като член на Временната анкетна комисия, трябва да Ви кажа, че свалям шапка, господа комунисти, на Вас и Ви се прекланям, защото Вие сте богове на завоалирането, на манипулациите и на замитането. Обаче имайте предвид, че когато фактите говорят и боговете мълчат. В тази връзка искам да Ви кажа, че в доклада на комисията са отразени изводите и препоръките, които бяха в одитните доклади на Сметната палата във връзка с финансовото управление и бюджета на Министерския съвет, на Държавен фонд „Земеделие”, на Агенция „Пътна инфраструктура” и на ПУДООС. Аз няма да се занимавам с това да казвам и да коментирам това, което е похарчено във връзка със 100 - годишнината от независимостта на България

това, което преди малко каза господин Станишев – че сме имали сбъркано икономическо мислене. Не, това сбъркано икономическо мислене Вие го имате. Сега започвам да Ви цитирам някои факти, които ги нямаше в доклада. Това са факти и данни, които са в одитния доклад на Сметната палата. На стр. 5 от одитния доклад е записано следното: „В изпълнение на чл. 24 и 25 от Вътрешните правила за работна заплата на администрацията на Министерския съвет на основание заповеди на министър-председателя,

на членовете на Министерския съвет е изплатено допълнително материално стимулиране в размер на една брутна месечна работна заплата.” Какво се пише в доклада от одиторите? „Сумите са отчетени неправилно като разходи за заплати по § 01.01, вместо като разходи за допълнително материално стимулиране.” Сами разбирате,

След това искам да цитирам още нещо от същия доклад. На стр. 6 от доклада става въпрос за гражданските договори. Вижте за какви граждански договори става въпрос. Тук става въпрос за много граждански договори, но ще прочета един от тях с предмет, забележете: „Предоставяне на анализи и извършване на преценка на предложенията за осъществяване на правомощията по законодателната инициатива на Министерския съвет и тяхното съответствие с управленската „Предвидено е за участие в редовни заседания на работната група възнаграждения от 190 лв. като авансово ...”, забележете, „ ...всеки месец се заплаща до 760 лв. за присъствие на проведените редовни заседания, след представяне на протоколите за участие в заседанието.” Цитирам по-надолу доклада на одиторите: „Отделни договори са сключени без мотиви за необходимостта от сключването. С едно и също лице са сключени за един и същи период от време повече от един договор за изпълнение на различни задачи, възложени от различни дирекции.” Забележете: „Сключените договори, са с лица, които са служители на администрацията на Министерския съвет за изпълнение на работи извън работно време, които имат трудови и служебни правоотношения с Министерския съвет.” Още повече

Няма желаещи да репликират. Както обявих, това е последното изказване от дебата днес. Той ще продължи утре в 9,00 ч. ч. Сега съобщения за парламентарен контрол на 23 април 2010 г., петък: Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на два въпроса и на питане от народния представител Лютви Местан. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на два въпроса от народните представители Михаил Михайлов и Павел Шопов. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Любомир Владимиров и на питане от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на въпрос от народния представител Захари Георгиев. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на въпрос от народния представител Любомила Станиславова. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на въпрос от народния представител Анна Янева. На основание чл. 83, ал. 3 от правилника отлагане на отговори със 7 дни са поискали: Министър - председателят на Република България Бойко Борисов на два въпроса от народния представител Станислав Станилов. Заместник - председателят и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос и писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на два въпроса с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков и Петър Курумбашев. Курумбашев. Министърът на външните работи Николай Младенов на въпрос и писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев. На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Иван Костов се отлага отговорът на негов въпрос към министър - председателя на Република България Бойко Борисов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър - председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и заместник министър - председателят и министър на финансите Симеон Дянков. Поради изтичане на работното време, предварително обявих, че утре продължаваме в 9,00 ч.